Отже, готові, так? Колеги, прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

Зареєстровано 324 народних депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. що до обіду ми розпочали розгляд проекту Виборчого кодексу України (3112-1) про відкриті списки. І я зараз надаю слово голові підкомітету Черненку Олександру Миколайовичу, і він визначить логіку і філософію розгляду правок до кодексу. Будь ласка, пан Олександр. 16:04:59 ЧЕРНЕНКО О.М. Дякую. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Власне, те, що я сказав перед перервою, ми, оскільки комітет не прийняв рішення по жодній поправці, кожну поправку, яка запропонована депутатами робочої групи, ми будемо ставити на голосування. Якщо автори поправок… Я буду намагатися коротко двома словами передати суть цих поправок. Якщо автори захочуть ще щось сказати, вони зможуть сказати. Якщо в принципі авторам не буде бажання нічого їм говорити, ми просто ставимо ці правки на голосування. Тобто 1 поправка депутата Власенка, вона стосується преамбули. І коротко, що він пропонує. Оскільки проект писався ще тоді, коли у нас не було такого поняття, як вибори старост, то депутат Власенко пропонує в преамбулу, де перелічується перелік виборів, які регулює кодекс, додати до народних депутатів, до Президента, до місцевих депутатів також додати старост. старост. І, власне, розшифрувати органи місцевого самоврядування, написати, що депутатів обласних, сільських, селищних рад, районних та старост. Робоча група рекомендувала цю поправку врахувати. Я перепрошую, пане Олександре, для того, щоб народні депутати України, які зараз розпочинають разом працювати над таблицею поправок до Виборчого кодексу, я ще раз хочу звернути увагу колег на ту логіку, яку пропонує для розгляду доповідач Олександр Черненко. Отже, у нас є таблиця, яку розглядав, як це і потрібно, профільний комітет. Наскільки я розумію, пан Черненко як доповідач зараз буде ставити нам на голосування ще і ті поправки, які робоча група рекомендувала. Правильно? Отже, ми, я як головуюча і надалі мої колеги, пан Андрій Парубій, пані Оксана Сироїд, будемо ставити на голосування ті поправки, які були відхилені комітетом, але на яких будуть наполягати автори. Але, будь ласка, ще раз чітко сформулюйте порядок нашої роботи. Прошу. Оскільки комітет не рекомендував, він фактично відхилив всі поправки, виніс їх в зал, ми на голосування будемо ставити всі поправки, всі, без винятку. Отак. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Колеги, отже, ще раз я підсумовую, з двох сторін знавці таблиці до Виборчого кодексу і експерти в цьому питанні наголосили на наступному. У зв’язку з тим, що цей Виборчий кодекс, як ви знаєте, ми над ним працюємо буквально 3 роки, і за цей час відбулися певні зміни в українському законодавстві, ми будемо ставити на голосування кожну поправку. Але доповідач пан Черненко буде озвучувати позицію комітету і робочої групи, щоби зала рахувала це до відома. І потім, підсумовуючи вже наше фінальне голосування, робоча група так само збереться, врахує, що було підтримано, і винесе на наше голосування той варіант, який буде прийнятий залом як ідеальний для переходу до відкритих виборчих з гендерною квотою. Ми починаємо рухатися. І поправка номер 1 народного Власенка. Група рекомендує її прийняти. Прошу визначатися.

узгоджує законодавство щодо запобігання корупції. Тобто вона пропонує по всьому кодексу замінити слова "Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити "Закон України "Про запобігання корупції", бо це більш актуальний закон. Врахована, да. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Група просить врахувати цю поправку. Колеги, прошу визначатися. Олександре, і просять рухатися, просто говорити "так", "ні", тому що, щоб ми 4 тисячі поправок встигли розглянути.

Так ідеально: ви говорите рекомендуємо – ми визначаємося.

Павло, поправки і для робочих групи, і для комітету одні і ті самі. Просто… Я його озвучую: так – ні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, згідно Регламенту, у нас є ключове рішення – це рішення комітету. Але ви знаєте, і тому не можна тут писати рішення групи. Але, враховуючи довгу роботу над цим кодексом, була створена відповідна група, яку очолював пан Черненко, він є доповідач в цьому законопроекті, і він озвучує тут і позицію групи. А позиція комітету вказана в таблиці.

Дякую, шановна пані головуюча. а була утворена з представників політичних фракцій і груп. І тому зі складу комітету там було представлено всього двоє або троє народних депутатів, які були делеговані не комітетом, а відповідними фракціями, групами, в яких вони працюють. Таким чином, відповідна ця робоча група напрацювала певне бачення, яке запропонувала підкомітету. Підкомітет запропонував, відповідно, комітету розглянути зазначений законопроект до другого читання. І ми готові були розглядати його в тому порядку, визначеним законом, давати оцінку кожній з правок, які були внесені суб'єктами права законодавчої ініціативи. Разом з тим, я вам нагадаю, що за дорученням Голови Верховної Ради комітету було доручено зібратися і скористатися нормою частини третьої статті 118, яка, я нагадаю, дозволяє комітету не оцінювати ту чи іншу поправку для того, щоб пришвидши розгляд цього питання у сесійній залі.

Будь ласка, потім пан Князевич візьме слово з процедури. Будь ласка, прошу визначатися. Просять відхилити. Просять відхилити. 16:13:32 За-21 Будь ласка, слово з процедури має голова профільного комітету пан Князевич. Прошу. Я хочу, щоб це одразу було зрозуміло на початку розгляду, щоб потім ніхто не казав, що хтось не чув, не говорив і їх не попереджав. Справа в тому, якщо ми зараз не будемо, по суті, розглядати і обговорювати кожну правку і давати відповідну оцінку по цих правках, це означає, що ми прийдемо до того моменту, коли нам постане необхідність голосувати за редакцією першого читання, яка, я думаю, що тільки лінивий не озвучував різну політичну позицію, є неприйнятна для прийняття, оскільки її зреалізувати теоретично навіть неможливо, я не кажу, практично. ця редакція писалась 12 років тому, вона є морально застаріла, я не буду розповідати чому. Але це означає кінець можливості з реалізації виборчого законодавства як явища взагалі. І не йде мова тільки про вибори народних депутатів, як хтось тут думає, а про все законодавство про вибори Президента, законодавство про місцеві вибори. Наприклад, ліквідовується таке поняття, як "ОТГ вибори", законодавство про вибори, про держєстр, Центральну виборчу комісію і багато іншого. Просто якби народні депутати знали про це, вони б, напевно, трошки по іншому до цього відносилися. Я як голова комітету зобов'язаний їх попередити. А тепер ви самі визначайте, в який Князевич, пане Князевич! Я правильно розумію, що ви як голова комітету зараз наполягаєте, щоб ми йшли по традиційній процедурі і озвучували поправку і все. Все. Ні, я вас почула. Все. Тоді, шановні колеги, от дивіться, у нас зараз розглянуто п'ять поправок. Всі ці поправки не були враховані комітетом, робоча група там щось із них враховувала, про що озвучив пан Олександр, але, в принципі, сесійна зала залишила рішення комітету. Тому я буду ставити на голосування не всі поправки, а тільки відхилені комітетом. Якщо по якимось будуть зауваження депутата, ви є депутатом, пане Олександре, ви можете взяти слово як депутат і ставити на голосування. Ми будемо так рухатися. одну хвилину ще Князевич. 16:15:45 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Шановна Ірино Володимирівно, справа в тім, що закон чітко вимагає, що будь-яка правка, яка внесена суб'єктом права законодавчої ініціативи, мусить бути обговорена і має по ній бути прийнято рішення. Якщо це рішення не прийняв комітет, то відповідно до закону таке обговорення і рішення має відбуватися в сесійній залі. Якщо ми зараз не будемо обговорювати, тобто, ну, хоча би суть цієї правки голова робочої групи не пояснить і не розкаже, яким чином вона міняє закон, а просто будемо голосувати по номерах правок, не відбудеться обговорення, і потім це буде підставою для того, щоб оскаржити процедуру розгляду. Дякую. Але в той же час інші народні депутати, які зараз присутні в залі, вони вважають, що там, де немає потреби і немає бажання депутатів ту чи іншу поправку обговорювати, то наполягати на цьому теж немає сенсу, щоб ми рухалися.

прийняти з цього тексту списків незалежних кандидатів, це там, де стосується місцевих виборів. Це ламає саму логіку тої системи, яка закладена у кодексі. Тому робоча група пропонує відхилити 6 поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися.

ЧЕРНЕНКО О.М. 7 поправка так само, вона говорить про уповноважених представників кандидатів, які самовисунулися. Прибрати взагалі це поняття, але оскільки це суперечить логіці кодексу, пропонуємо відхилити.

Будь ласка, 14 – за. Це була 8 поправка, щоб я не заплуталася. Вимагає слово з процедури пан Чумак, народний депутат Чумак. Будь ласка, мікрофон увімкніть. Віктор Чумак, політична партія "Громадянський рух "Хвиля", виборчий округ № 214, місто Київ. Шановні колеги, я був одним із тих авторів, які ще в 2014 році далекому, на початку там в в листопаді-місяці зареєстрував перший закон, який називався "Про вибори народних депутатів за відкритими партійними списками з регіональними преференціями" (1068-2), який був успішно провалений 17 жовтня 2017 року парламентом. У мене є пропозиція по цьому закону. Ми можемо, конечно, розглядати поправки безкінечно довго, але я пропоную піти по-іншому. Я пропоную прийняти Виборчий кодекс в редакції комітету, що буде абсолютно по Регламенту, і дати можливість дошліфувати цей Виборчий кодекс наступній Верховній Раді. Ми зробимо величезну роботу, ми змінимо виборчу систему, ми проведемо величезну політичну реформу в цьому. Причому ми залишимо парламенту час для того, щоб опрацювати інше… Дякуємо за пропозицію. Я бачу… Ні, друзі, в нас немає зараз. З процедури я буду давати хоча б через одну поправку, бо ми зараз зайдемо в блуд, розумієте. Друзі, ми вже зайшли… Не Не вийдемо? Вийдемо-вийдемо, давайте, ми рухаємося далі. І зараз 9 поправка, будь ласка. 16:20:23 ЧЕРНЕНКО О.М. 9 поправка, вона так само, з тих самих мотивів, що й попередня: пропонується відхилити, оскільки вона виключає з місцевих виборів списки незалежних кандидатів, а логіка кодексу – щоб їх залишити. Тому 9-а, робоча група пропонує відхилити, а ви вже вирішуйте, як. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Пане Чумак, вас просто не було в залі. І тут якраз обговорювалося, що ми процедуру… що ми маємо йти по кожній поправці для того, щоб виконати норми Регламенту. За-11 Будь ласка, з процедури питання пані Бойко Шановні колеги, дозвольте підтримати наших колег з профільного комітету, зокрема і пана Князевича, стосовно процедурних питань. Справа в тім, що ми дійсно майже рік, і я як член, активний член робочої групи працювали над кожною правкою. На жаль, комітет не розглядав і не обговорював кожну правку. Тому дуже важливо, щоб ми тут у залі обговорили кожну позицію, оскільки рішення комітету не прийнято. І це написано навколо кожної правки, про яку ми зараз голосуємо і говоримо. Крім того, я хотіла б спитати, чи можемо ми як члени робочої групи, які активно працювали, брати слово по тим правкам, які є ключовими і принциповими, для того, щоб все ж таки відпрацювати цей законопроект до другого читання? Оскільки якщо ми будемо провалювати, як зараз, кожну правку, в тому числі підтриману робочою групою, ми дійсно вийдемо на текст першого читання, який не прийнятний, в якому разі не може бути проголосований, тому що він є архаїчним. Тобто питання в тому, чи можемо ми як члени робочої групи, але не автори правок там, де рішення комітетом не прийнято, брати в обговоренні участь? Дякую. Можна брати участь в обговоренні як народні депутати, але ми бачимо, що сесійна зала не дає зараз можливості нам все-таки приймати і певні поправки. Тому моє бачення як головуючої, що ми йдемо по Регламенту, обговорюємо кожну поправку, приймаємо рішення. Але перед фінальним голосуванням, так само як це було під час Закону про мову, коли ми розглядали, робоча група прийме відповідні рішення, і ми повернемося до голосування, до певних правок, які ми розглянемо і вдосконалимо. Будь ласка, 10 поправка. 10 поправка з тих самих мотивів, що і попередні, пропонується відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

сказати, чому, чому ми на них наполягаємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. 11-а, да? ЧЕРНЕНКО О.М. Ні. Це взагалі на майбутнє. 11-а так само, вона пропонує прийняти списки незалежних кандидатів, тому залишаємо в редакції. Пропонується відхилити 11 поправку. Робоча група пропонує відхилити.

Прошу далі рухатися. Чому? Тому що в проекті Виборчого кодексу передбачений лише паспорт громадян України, а ми знаємо, що сьогодні багато громадян уже не мають паспорта, а мають ID-картку. Редакція першого читання, вона не враховує цей момент, тому поправка пропонує через кому додати слово "ID-картка". Тобто це кілька таких поправок, тому це пропонується врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, слово голові комітету пану Князевичу. Дякую, Ірина Володимирівна. Я би просив... Я по суті погоджуюсь з тим, що цю правку обов'язково треба підтримати. Але по формі редакційно тут треба трішечки по-іншому виписати. Справа в тім, що ID-картка – це теж паспорт, паспорт громадянина України. Просто зараз вже є два види паспорту: паспорт у вигляді книжечки і паспорт у вигляді ID-картки. Я просив би, щоб головуючий просто, коли вже потім буде техніко-юридичні доопрацювання, взяв те формулювання, яке вже зараз використовує Центральна виборча комісія у своїх постановах і під час виборів Президента України, і під час виборів народних депутатів України, де вона чітко розмежовує поняття "паспорт" в двох Тому що, якщо читати те, що врахувала робоча група, виглядає, що це є паспорт громадянина України, а є ID-картка. Ні, немає, є паспорт громадянина України у вигляді книжечки, і є паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. а там, де стосується питання місця проживання і багатьох інших речей, крім поняття "ID-картки", треба писати поняття "довідки, що додається до ID-картки", в якій фіксується відповідна інформація. Це теж обов'язково має пройти червоною лінією через весь кодекс. Дякую. Це були три ідентичні поправки. Я зараз буду по черзі ставити на голосування, потім я дам вам слово обов'язково. Колеги, отже, прошу визначатися. І під стенограму я зазначаю, що ми, коли буде фінальне голосування, врахуємо ID-карту теж як той документ, по якому можна голосувати. Будь ласка, прошу поправка 13-а. Прошу визначатися, комітет і група просять підтримати.

Я даю слово. Зараз, дайте, будь ласка, автору... 16:27:10 За-21 21 "за". Автор поправки, будь ласка, пані Острікова, вам слово. Це була 14 поправка, але ми даємо вам слово. Ми вже її проголосували, но вам слово для роз'яснення. Шановні колеги, доброго дня! Поправка, яку щойно проголосували, вона пропонувала слова "правоохоронні органи" замінити "органами правопорядку", що з суто теоретичної точки зору є більш правильно. Адже, якщо у нас в країні будуть органи правопорядку, то це означатиме, що і всі охоронювані законом права, інтереси наших громадян будуть захищені. Але я би хотіла зараз виступити з мотивів розгляду по процедурі. Ми отримали 4 отаких от величезних талмуда з поправками і навпроти кожної поправки стоїть "Рішення не прийнято". Яка це робота комітету, яка це робота робочої групи, якщо по жодній із поправок рішення не прийнято? Якби мій податковий комітет нам вніс Податковий кодекс чи бюджет з неприйнятими рішеннями, ми б з вами не мали жодного бюджету країни!

і своє бачення по кожній поправці вона винесла, які я тут озвучую. Тому, на жаль, на робочу групу хоч записалися представники всіх фракцій, ходило дві-три людини. Відповідно вони дали виключно свої рекомендації. Коли ми це винесли на комітет, то… Якби ми сейчас на комітеті йшли по кожній правці, ну, ми, очевидно, дуже довго йшли б на комітеті. Тому рішення те, яке прийнято. І Руслан Князевич якраз зацитував ту статтю Регламенту, яка дозволяє таку процедуру.

ЧЕРНЕНКО О.М. 16 поправка пропонує по всьому тексту законопроекту у словосполученні "державний сертифікат" вилучити слово "державний". Ми не зрозуміли логіку автора поправок, тому робоча група рекомендує її не підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Прошу визначатися.

За-36 Друзі, фракція "Самопоміч" намагається закликати президію порушити грубо Регламент, щоб ми працювали до вичерпання порядку денного. Але маю нагадати фракції "Самопоміч", що питання про голосування про продовження робочого дня треба було ставити сесії до 2 години. Я не можу на це піти. Пане Пастух, будь ласка. Зала би підтримала, але це буде порушення Регламенту. Тому, будь ласка, поправка 19. 19 поправка вона більш уточнює і дає нову редакцію статті 2… другої частини статті 1. Робоча група вважає, що вона по суті, і пропонує її врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

тут, я не знаю, їх надо в комплексі або обидві приймати, або обидві відхиляти. Тому треба визначатись. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись.

21 поправка так само пропонує доповнити словами "сільських, селищних старост". Але це ми вже змінили по всьому тексту попередніми поправками. Тому пропонується відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

вона пропонує додати після пункту е) частини першої статті 3 пункт такого змісту: додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад територіальної громади, що приєдналися до об'єднаної громади в порядку, визначеному Законом України "Про добровільне об'єднання громад". Ця поправка відсилає нас до Закону "Про добровільне об'єднання громад", де передбачені так звані додаткові вибори. Але робоча група, ну, не підтримала цю поправку. За-8 Поправка відхиляється. Наступна 25-а. Але, будь ласка, слово пані Бойко. Шановні колеги, тут є ряд правок, є дуже принципові. Наприклад 18-а, ми пройшли, 21-а, 24-а ті, які є дуже важливими для добровільного об'єднання громад. Якщо ми не включимо в текст Виборчого кодексу можливість проведення виборів старост, можливість проведення додаткових виборів, які є на сьогодні відповідно до Закону "Про добровільне об'єднання". Ми обмежуємо реформу децентралізації, ми не можемо цього допустити. Тому я дуже прошу, там, де йдеться про технічні правки стосовно того, що треба включити просто слово "староста" або "додаткові вибори". Я прошу це підтримувати інакше просто цей Виборчий кодекс буде архаїзмом і не буде дієвим, зокрема в реформі децентралізації.

Шановні українці, це перша правка, яку я буду ставити на підтвердження, але хотів би для цього, щоб ви розуміли логіку. Коли розпочалося вечірнє засідання Верховної Ради, електронна реєстрація показала 324 депутата. Насправді, я фізичним способом на пальцях перерахував, їх на той момент було 67. Ставлячи кожну з цих правок на підтвердження, ми прекрасно розуміємо, що вони не пройдуть, оскільки нема кому голосувати. Але ми змушені йти по цій процедурі з різних обставин. Моя позиція така. Я буду пояснювати логіку своїх правок для того, щоб українці розуміли, в чому суть "кота в мішку", який нам пропонується з прийняттям цього Виборчого кодексу. Насправді він називатися має як регіональні вибори. Тому у всіх правках ми з колегами пропонуємо зняти слово "загальнонаціональні вибори". Оскільки має звучати так: "Загальнонаціональні вибори і в одномандатних виборчих округах".

Перед тим, як 27 поправка, я все-таки відповім, бо таких поправок, які запропонував депутат Рудик і його колеги, їх дуже багато по всьому тексту. Фактично цими поправками є намагання ввести в цю виборчу систему мажоритарну складову. Я сьогодні не оцінюю, хороша мажоритарна чи погана. Я єдине, що хочу сказати, що сам цей проект, його філософія передбачає систему відкритих списків. Якщо ми в рамках цього кодексу будемо намагатися змінити виборчу систему якось і цей… то краще його взагалі не приймати, тому що ми отримаємо гібрид. Або ми голосуємо там за новий закон про вибори з мажоритарною системою, якщо є підтримка в залі, а всі поправки, які… я не оцінюю, знов же, виборчу систему, але всі поправки, які хочуть в цей кодекс якимось чином імплементувати інші виборчі системи, вони просто його розбалансовують. Тому право депутатів – наполягати на них. Прошу визначатися по 27-й поправці. Колеги, у нас немає репліки на репліку, бо ми ніколи тоді не проголосуємо цей кодекс. (Шум у залі) Ви виступили по вашій поправці. Голова… Доповідач дав інформацію. Наступна поправка 28. додати слово "додаткові", рекомендуємо відхилити. Тобто те, що ми не врахували в попередніх поправках. Чого не врахували? Тому що воно у нас тут. Так, так, ми підтримуємо, робоча група рекомендує підтримати.

29-а. ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Будь ласка, пану Ємцю потім ми дамо слово. Ми вже голосуємо її і підтримуємо. А потім ви як автор отримаєте слово. За-31 Будь ласка, пану Ємцю мікрофон. Будь ласка, пану Ємцю. 16:41:28 ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. Шановні колеги, я звертаюся до тих депутатів, які відповідально ставляться до своїх обіцянок щодо запровадження відкритих виборчих списків і прийняття, власне, Виборчого кодексу. Ми всі розуміємо, що те, що відбувається зараз, це тому, що більша частина правок, вони є фейкові і направлені на те, щоб затягнути процес і завести нас в безсенсовне обговорення. Тому ми розуміємо, що під завершення у нас буде окреме засідання комітету, де ми будемо працювати над правками, запропонованими робочої групи. Прохання зараз обмежитись в виступах і дати можливість як можна швидше прийти до голосування саме в редакції комітету. Бо зараз голосів немає, зрозуміло, що кожен, хто ставить на підтвердження, він просто затягує час на обговорення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Так і ви тоді не затягуйте, будь ласка, шановний пане Ємець. Рухаємося далі. 30 поправка, будь ласка. Пане Лубінець, затягуємо чи не затягуємо? Затягуємо. Будь ласка.

Все ж таки ми виходимо з логіки, що народні депутати, які представляють мажоритарні округи. Як я, я представляю 60 округ в Донецькій області. У нас напрацьований кодекс. Ви ж самі кажете, що у нас не вибори народних депутатів, а в нас кодекс Виборчий. Тому ми наполягаємо на тому, що в цьому Виборчому кодексі повинна бути збережена мажоритарна виборча система. Це наше право, ми представляємо людей, тому ми користаємося своїм правом, вносимо поправки і ставимо їх на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Головуюча в жодному випадку не заперечує права народного депутата робити ці речі. І ми з вами рухаємося далі. Будь ласка. Ставимо всі поправки на розгляд, на голосування. Це 30-а, так-так. Автор – Рудик і Лубінець. 16:43:57 За-23 Наступна – 31-а. 31-а, будь ласка. О.М. 31 поправка, вона пропонує вилучити, що вибори є повсюдними і проводяться на всій території України. Тут в редакції першого читання дублювання. Тому логічно зайве слово "повсюдними" можна виключити і робоча група це пропонує. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися.

32 поправка Одарченка пропонує додати: "На тимчасово окупованій території загальнонаціональні вибори не проводяться." Ми пропонуємо відхилити. Чому? Тому що кодекс ми приймаємо на віки. Сьогодні в нас є окуповані території, завтра – немає, тобто ці речі регулюються іншим законодавством, тому робоча група пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Так, ми вже поставили на голосування, але автор наполягає на виступі. Будь ласка, ми дамо пану Рудику слово. Дамо, дамо, пане Рудик, обов'язково.

авторів правок. Хтось називає їх фейковими, а я вважаю, що той, хто називає ці правки фейковими, сам фейковий депутат, який ни хрена не робив на своєму окрузі, за 4,5 роки втратив довіру своїх виборців, а тепер хоче перескочити в список якоїсь партії аби від неї піти не знаю яким способом. Я принципово не називаю прізвище, щоби не було права на репліку. Але просив би колег утримуватися від таких коментарів. Кожен народний депутат має право на те, щоб відстоювати свою позицію. Я сумлінно працюю в межах 198 виборчого округу: Сміла, Смілянський район, Кам'янка, Кам'янський і Черкаський район. Немає жодного населеного пункту, де я би не був, а то і по 10 разів. Чого ми маємо за угоду якимось там чувакам, які обіцяли комусь, що вони за це будуть голосувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, дякуємо. Прошу, ми вже визначилися по цій поправці, колеги. Рухаємося далі. 34 поправка. поправка так само узгоджує там нумерацію статей в зв'язку з поправками. Я пропоную на даному етапі її відхилити. Коли ми вже будемо перед голосуванням… 35, будь ласка. заміняє: мажоритарна система – багатомандатний виборчий округ. Ми її пропонуємо відхилити, не протестуючи по суті. Вона теж буде врахована там пізніше. Но на даному етапі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Олександре, якщо тут є блоки таких поправок, які ідентичні, називайте всі разом, що вони ідентичні. Я їх буду по черзі ставити, щоб заощаджувати час. Я так розумію, що 35-а? Будь ласка, 35-а, визначаємось.

Пропонуємо відхилити з тих самих мотивів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ви ж сказали, що блок. От, ви говорите, 35-а, 36-а – ідентичні, я їх підряд ставлю, щоб заощадити час, пане Олександре, я благаю.

Дякую. Лубінець Дмитро, мажоритарний виборчий округ номер 60, Донецька область. Шановні колеги і телеглядачі, і радіослухачі, які нас слухають! От, нам всім розказують: система відкритих списків. А по факту, щоб ви розуміли, це така ж сама мажоритарка, тільки з прив'язкою до партії. Зараз людина може представляти людей, представляє території, може, єдина відмінність – може брати участь у виборах шляхом самовисування або висування від громадських організацій, трудових колективів. А після цього не буде такої можливості. Його повинна буде висунути тільки партія. А логіка? Людина так само буде представляти конкретну територію. Так коли ви кажете, система відкритих списків, так ви і кажіть: "Це система мажоритарки, тільки з прив'язкою до партії". Принаймні це буде чесно, відкрито і громадяни України почнуть в цьому розбиратись. Тому ми наполягаємо, що повинна залишитись система,

39-а – пропонується відхилити. Бо там пропонується "на місцевих виборах в багатомандатний мажоритарний округ". Відхиляємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

41-у рекомендує робоча група врахувати. Вона, вона приводить Виборчий кодекс до законодавства про об'єднані територіальні громади, вона його осучаснює. Тому 41-а пропонується "за".

ЧЕРНЕНКО О.М. 42 поправка – це якраз поправка робочої групи. Всі поправки, які авторства Черненка, Сидоровича і Новак, - це поправки робочої групи, тому логічно, що ми наполягаємо, щоб вони були враховані. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

45-а так само вона узгоджує нумерацію, тому пропонується зараз її врахувати, але… ГОЛОВУЮЧИЙ.

46 поправка вона, дійсно, про призначення чергових виборів говорить. Редакція першого читання нас відсилає лише до Конституції України. Поправка рекомендує так само відсилати до цього кодексу. Тому рекомендовано підтримати.

Шановні колеги, я би хотіла ще раз чітко для виборців пояснити, що зараз відбувається. У нас робоча група над Виборчим кодексом працювала місяцями. Були конкретні поправки, які, власне, були запропоновані робочою групою для прийняття. Мені би дуже хотілося, щоб ми, власне, прийняли ту редакцію, яка напрацьована була робочою групою, адже там працювали і експерти в тому числі з виборчого права. Але зараз виникає питання: як ми це все зробимо. ту таблицю, яку ми маємо, навпроти кожної поправки у нас стоїть від комітету така приписка, що рішення не прийнято. За поправки, які рекомендовані робочою групою, наразі голосує приблизно 30 народних депутатів.

би була би правовим комітетом напрацьована. Тому у мене виникає питання: а що ми будемо далі з цим робити, чи будемо ми по кожній поправці знову голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Робоча група пропонує відхилити 49 поправку. І те, що працювала робоча група, я зараз озвучив. Від того прийняв би це комітет чи ні, ну, депутатів в залі більше не буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка відхиляється. Будь ласка, голові комітету з питань ведення сесії, з питань процедури слово для репліки надається пану Князевичу. Будь ласка. Дякую. Оскільки уже кілька разів лунали звинувачення на адресу комітету, ще раз для стенограми хочу зазначити. Комітет не відмовляється від своїх повноважень і готовий був працювати над цією таблицею, яку запропонувала робоча група для підкомітету, а підкомітет готовий був запропонувати комітету. Однак, за рішенням, ще раз, Погоджувальної ради, Голова Верховної Ради на сесії дав доручення комітету скористатися нормою Регламенту, яка передбачає, що комітет може не визначатись по правках, а передає їх на обговорення і на розсуд сесійної зали, щоб цей процес не затягувати. Саме з цих мотивів ми і скористалися цим дорученням, виконали це доручення. Якщо буде доручення розглянути ще раз по суті, ми готові. Більше того, я вважаю, що ми можемо якісно зробити цю роботу. Але було прийнято рішення, що комітет може ускладнити процес, і часу немає, тому хай це зробить сесійна зала, вона зробить більш краще і більш професійно. Ми не заперечуємо. Але зараз, коли мені кажуть, що "нічого, ми так пройдемо, а потім в комітет віддамо, і все рівно хай комітет щось там зробить". Так не буде, бо комітет

Будь ласка, пані Острікова, мікрофон увімкніть. власне, в типі виборів також додаткові вибори до повторних, чергових, позачергових і так далі додати додаткові. Але я знову ж таки хочу звернутися до комітету. В чому взагалі зміст роботи комітету, якщо по жодній з 4,5 тисяч поправок не прийнято рішення? А де ж тоді фаховість? Де експертиза? Я вважаю, що комітет, якщо працювала місяцями ця робоча група, то комітет міг рекомендувати Верховній Раді, нашому залу, нашому товариству визначитись і підтримати текст Виборчого кодексу в редакції, рекомендованій робочої групи. А так виходить комітет повністю самоусунувся. То значить комітет не хоче цього Виборчого кодексу, якщо він його потопив в цих 4 тисячах поправок.

Ми ніколи так не вийдемо на кодекс, якщо у нас будуть автори, група, комітет, обговорення, звинувачення. 16:59:40 За-27 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 52-а. 16:59:46 ЧЕРНЕНКО О.М. 52 поправка пропонує зменшити термін підготовки до позачергових виборів. Ми вважаємо це недоцільним, тому пропонуємо відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Шановні колеги, ще раз би хотіла все ж таки звернути увагу на от нашу зараз процедуру, яка відбувається. Тому що дуже чудово, коли народні депутати згадують про норми Регламенту і ще крутіше, коли вони це застосовують. Але все ж таки, ви розумієте, що у нас 4,5 тисячі поправок. Якщо би комітет ухвалив би рішення і одні поправки рекомендував би там прийняти, інші відхилити, то зараз би ми з вами не голосували по кожній поправці і це була би шалена економія часу. І в цей час ми могли би розглядати законопроект про імпічмент, законопроект про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, інші законопроекти. І тому я, відверто кажучи, я обурююся такою ситуацією, тому що я дуже хочу, щоби виборчий кодекс нарешті був прийнятий і запрацював. Але у мене виникає питання: як ми це будемо робити, якщо ми зараз будемо 4,5 будемо 4,5 тисячі поправок по кожній йти голосувати і фактично заміняти функції комітету, і домашню роботу комітету виконувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по 54 поправці. Колеги, прошу визначатися. В той же час є та ситуація, яка є, і я роблю все для того, щоб ми одну поправку проходили 10 секунд. Якщо автори будуть брати слово по кожній поправці, то ми, дійсно… Ні, немає питань, але всі одне одного звинувачують, що всі затягують, але самі беруть слово по своїй поправці. 17:02:15 За-22 Наступна поправка…

вона пропонує, дійсно, як обчислювати терміни, коли призначати вибори і від якого дня, тому пропонується врахувати.

За-28 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 59. 17:04:15 ЧЕРНЕНКО О.М. 59-а, так само стосується строків обчислення позачергових виборів, але пропоную відхилити, тому що ця редакція, на думку робочої групи, не прийнятна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися народних депутатів.

Наступна поправка номер 62-а. Прошу голосувати. Зараз я дам слово. За-10 Рішення не прийнято. Прошу, коментар голови комітету Князевича. шановні колеги! Є одне дуже принципове питання, яке нам треба один раз і назавжди вирішити, - це строки проведення виборчих кампаній. Строки проведення виборчих кампаній в Україні, особливо зважаючи на те, що вони у нас різні для чергових і позачергових виборів, і для народних депутатів, і для місцевих виборів, і в тому числі для виборів до ОТГ, є найбільшими у світі. Ніде такої собі розкоші держава дозволити, в тому числі виділяти державні кошти, як в Україні, не може. Може Україна надзвичайно багата країна – питань немає. Але одне у нас перекочувало лише з радянських часів, і до сих пір от так плин часу нічого не змінює. Венеційська комісія багато разів рекомендувала Україні скоротити ті строки до розумних строків, а ми тут намагаємося ще їх розширити там. Тому 90 – це космічна кількість. 60 днів – от так з головою для призначення виборів. А сама кампанія – 50 днів. От ми бачимо, зараз кампанія 40 днів лишилося до виборів, а кампанія, по суті, ще не розпочалася. Тому давайте ми для себе приймемо це рішення і потім будемо корегувати, що ми це зробимо хоча би в новому виборчому законодавстві, а знову це радянські… ГОЛОВУЮЧИЙ.

робоча група пропонує підтримати. Там ідеться про виборчі права громадян і вилучити пункт "брати участь у висуванні кандидатів на виборах", партійне висування, пропорційну систему, то, власне, партії висувають кандидатів. Тому 63-я, пропонується відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. За-10 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 64-а.

вона пропонує громадянам брати участь у виборчих комісіях, але воно і так у них є. І окремо на цьому акцентувати, ну, немає сенсу. Тому пропозиція відхилити.

За-22 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 68. 17:10:21 ЧЕРНЕНКО О.М. 68 поправка, вона ну розширює статтю 8, але оскілки стаття каже, що виборчі права здійснюються в порядку, передбаченими Конституцією, доповнювати ще тим, що будь-які обмеження, які не є в Конституції, забороняються. Ну, вони, очевидно, і так забороняються, оскільки в Конституції це обмеження є, тому пропонується відхилити. Ми нічого не маємо проти, але вона просто переобтяжує текст.

За-3 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 71. поправка якраз, знову це Рудик, Лубінець. При всій повазі до авторів, вони хочуть повернути мажоритарку. Тому робоча група пропонує відхилити. Шановні колеги, ще раз вертаюся до логіки наших правок. Депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах. Треба залишити право не тільки виборів загальнонаціональних по всій державі, а й в межах одномандатних виборчих округів. Нагадаю вам, товариство, що членами партії згідно з соціологією ж всього-на-всього 2 відсотки громадян України. Не можу зрозуміти, чому партійна диктатура набирає стільки прихильників в їх уяві. громадян тільки є членами партії. Ви залишаєте можливості народних депутатів бути обраними від людей в межах своєї території чи регіону. Ви думаєте, це поборе корупцію? Навпаки, це дозволить контролювати державу кількома сім'ями, які стоять за спиною конкретних лідерів партійних проектів. Тому що партій у нас, на жаль, немає. Пропонує відхилити робоча група, але зал хай визначається. За-8 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 72. 17:13:36 ЧЕРНЕНКО О.М. Цю 72 пропонується відхилити, тому що там вживається "об'єднана територіальна громада" там, де йдеться взагалі про територіальні громади як об'єднані, так і ні. І наступні правки, вони краще це розшифровують.

За-16 Рішення не прийнято. Народний депутат Бойко, прошу. Шановні колеги, ще раз звертаю увагу, ми пройшли 74 правки, серед яких 2 десятки стосуються уточнень у законодавство стосовно добровільного об'єднання громад, а це включення додаткових виборів, це перші вибори, це вибори старост, і нічого з цього не було включено, хоча робоча група пропонувала такі правки внести. З огляду на це цей текст першого читання не є прийнятним в сьогоденні і є архаїзмом. Тому ще раз звертаю увагу, 74 правка є архіважливою і вона якраз унормовує питання добровільного об'єднання громад і саме виборів в цих громадах. Прошу підтримати. 17:15:31

77-у, прошу, голосуємо.

За-24 Рішення не прийнято. 79-а. Прошу голосувати.

За-22 Рішення не прийнято. І поправка номер 80.

Рішення не прийнято. 81-а поправка, хотів голова комітету. Я спочатку... Пані Олена Бойко, Руслан Князевич і тоді представник комітету. Прошу. Шановні колеги, правка 81 і 82 є дуже важливими. І прохання їх підтримати. Тому що в тексті першого читання немає права голосу на додаткових виборах. Знову-таки, це на підтримку нашої реформи децентралізації. архаїчним текстом кодексу, який ми так чекали і який опрацьовували цілий рік в робочій групі, просто не дати далі розвитку реформі і децентралізації. Тому дуже важливо все, що стосується

і питали, а які можуть бути додаткові вибори, якщо йде мова тільки про кодекс, який говорить тільки про вибори народних депутатів України? Напевно, для вас є одкровенням, але цей кодекс стосується, тільки одна п'ята його стосується виборів народних депутатів України. А от зараз ми розглядаємо ту частину, яка стосується місцевих виборів. Цим кодексом запроваджується нова, інша система виборча для місцевих виборів. В тому числі є велика проблема. Оскільки, коли він писався, не було таких виборів як вибори до об'єднаних територіальних громад і низка виборів, які додаткові в тому числі були в іншому законі вже пізніше прописані. Тому, друзі, читаймо уважно за те, за що ми голосуємо. Будуть кричати: "Давай! Давай чимшвидше!" Повірте мені, це дуже складна конструкція, над якою треба дуже обережно і, мені здається, не спеша працювати. Дякую. Прошу, представник комітету народний депутат Черненко. 17:20:32 ЧЕРНЕНКО О.М. Ну, колеги правильно сказали. 81 поправка, вона приводить кодекс у відповідність до Закону про добровільне об'єднання громад. Тому підтримати всіма силами пропонуємо.

вона редакційна. Вона пропонує замінити слова "кримінально-виконавчої системи" на слова "виконання покарань". Це більш сучасний і відповідний до закону термін, тому пропонується врахувати.

За-28 Рішення не прийнято. 84 поправка. 17:22:06 ЧЕРНЕНКО О.М. 84 поправка, ну, як на мене вона небезпечна, вона позбавляє військовослужбовців, ув'язнених права голосу на місцевих виборах, вона антиконституційна, тому є пропозиція відхилити 84-у. Прошу народний депутат… Рішення не прийнято. Народний депутат Барна. Шановні друзі і український народе! Барна, Тернопільщина. У мене взагалі-то звернення до колег. Ми приймаємо Виборчий кодекс для народу України чи для себе? Якщо вибираємо для народу України, то треба взяти до увагу, що не довіряють жодній партії, а це означає, що народ вимагає виключно чіткої, жорсткої мажоритарної системи виборів, по якій депутат має обиратися від народу, в якій депутат має звітувати перед народом, а не перед олігархом-власником партії, відповідно до якої депутат має голосувати, виходячи із своїх переконань, а не так, як йому сказав власник партії. І саме народ має відкликати депутата, а не власник партії, якому не догодив своїм голосування той чи інший депутат на прикладі певних фракцій. Тому валимо цей кодекс і виключно мажоритарну систему виборів повинні довести людям, народну… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 85. Автори поправок пропонують, щоб це була підстава для отримання бюлетенів. Ми вважаємо, це не потрібно. Тому пропозиція 85 поправку відхилити. О.М. 86-а так само розширює перелік документів, за якими видають бюлетень. На нашу думку, необґрунтовано. Тому пропозиція відхилити.

За-9 Рішення не прийнято. Наступна поправка 89. як додатково для пред'явлення, щоб отримати бюлетень, оскільки ми відхилили дві попередні і третю так само пропонується відхилити.

За-10 Рішення не прийнято. 90 поправка. 17:26:39 ЧЕРНЕНКО О.М. 90 поправка, вона редакційна. Вона з назви статті "права та можливості виборців" пропонує вилучити слова "та можливості". На нашу думку, логічно, тому пропозиція врахувати.

автор поправки Шипко пропонує додати перед словом "отримувати" "безоплатно". Отримувати та поширювати інформацію. Але пропонується відхилити, тому що це вже хай сам виборець вирішує, як він буде поширювати цю інформацію.

редакції першого читання слова "без затрат власних коштів поширити інформацію". Але повторюсь, це хай сам виборець вирішує, як краще робити. Тому додаткових обмежень тут не потрібно. Пропонується відхилити.

кандидатів та їх діяльності, ну, очевидно, вони і так отримують інформацію – їхнє право, ніхто в них його не забирає. Тому вона, на нашу думку, лишня, пропоную відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

За-12 Рішення не прийнято. 95 поправка. 17:29:48 ЧЕРНЕНКО О.М. 95 поправка пропонує там, де йдеться про громадян України, які є виборцями, що можуть претендувати на обрання, доповнити словами "та мають повну дієздатність".

За-7 Рішення не прийнято. 96-а – народний депутат Рудик. Зачекайте, будь ласка. Народний депутат Рудик. не включила в перелік доріг місцевого значення, які мають ремонтуватися за кошти Державного дорожнього фонду, ціле місто Сміла. А потім з таким же успіхом забула місто Кам'янка. Ми ці питання врегулювали – Сміла має 14 мільйонів на ремонт центральної дороги Соборна, а Кам'янка від сьогоднішнього дня має дорогу в Юрчисі і дорогу з Кам'янки до Олександрівки. Питання. Ви думаєте, хоч один списочник це питання підняв? А у нас в парламенті присутні практично представники, вихідці з Черкаської області, в усіх партіях. Не хочу називати прізвищ, але в усіх. Хоч когось ви думаєте це гребе? Якщо ми не скасуємо цю правку, так буде по всій країні. Прошу представника комітету прокоментувати. 17:31:37 ЧЕРНЕНКО О.М. Ми якраз пропонуємо скасувати цю правку, тому що вона суперечить тій виборчій системі, яка пропонується кодексом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

За-7 Рішення не прийнято. 97 поправка. 17:32:03 ЧЕРНЕНКО О.М. 97 поправка пропонує розширити, що не має права бути кандидатом на місцевих виборах особа, яка має судимість за вчинення корупційного злочину. Автор поправки пропонує розширити корупційного або пов'язаного з корупцією. На нашу думку, це таке уточнення воно дуже суб'єктивне, тому лишити просто "корупційного злочину". Пропонуємо відхилити робочою групою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

За-7 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 98. нову редакцію викласти: "Особа, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за вчинення умисного злочину, не може бути кандидатом на будь-яких виборах." Робоча група пропонує врахувати дану поправку.

Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 99. 17:33:30 ЧЕРНЕНКО О.М. 99-а, так само пропонує певні обмеження щодо кандидатства на місцевих виборах, тобто не можна на місцеві вибори балотуватись, якщо менше 30 років, немає робочого стажу, це такі антиконституційні,

накладає певні обмеження на участь у місцевих виборах і національних, ці обмеження вони суперечать Конституції. Тому пропозиція відхилити.

у нас же в попередніх поправках ми говорили, що якщо є непогашена судимість, то так чи інакше людина не може брати участь у виборах. А якщо такої судимості… рішення суду немає, то людина має ті самі виборчі права, як і всі інші. Тому пропозиція відхилити.

перелічених вище мотивів. Додаткові обмеження щодо участі у виборах, ну, вони нам не потрібні. Тому пропозиція робочої групи не підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

щодо… хто не може бути кандидатом на виборах, якщо редакція першого читання говорить, що право бути кандидатом на виборах не може бути обмежене за ознакою місця проживання в Україні. І це правильно, то розширювати далі там за мовною, расовою, релігійною ознакою, ну, я вважаю, недоцільно, тому що в нас немає таких обмежень, немає прецедентів, щоб ми додатково це враховували. Тому відхилити пропонує робоча група.

Шановні колеги, якщо ми із пункту 4 статті 12 не виключимо слово "загальнонаціональних", у нас буде та сама ситуація, про яку я говорив у попередній правці. Що ми маємо, якщо би ми вдруг проголосуємо за цей Виборчий кодекс у діючій редакції? Ми отримаємо ситуацію, коли один народний депутат ніколи у своєму житті не побуває у 90 відсотків населених пунктів свого регіону, тому що це, по суті, буде мажоритарка партійна в межах всієї області. В мене на окрузі 85 населених пунктів. В деяких я був два рази, в деяких три, в деяких п'ять, а десь і по 10 разів. Тому що я фізично це можу, сумлінно виконуючи свої зобов'язання це зробити. А якщо цих населених пунктів буде тисячу, то депутат ніколи не побачить 90 відсотків своїх виборців, а отже й не буде знати про їх проблеми. А не знаючи про їх проблеми, він не буде їх вирішувати.

За-6 Рішення не прийнято. 105 поправка. 17:38:41 ЧЕРНЕНКО О.М. 105 поправка, вона рекомендує дозволити громадянам, які довгий час не проживають в Україні, але перебувають на консульському обліку бути кандидатами на виборах. Ну, це таке, ну спірне питання, тому що людина не була, довгий час не проживала і буде тут представляти інтереси. Робоча група пропонує відхилити, а зала хай визначається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати.

За-19 Рішення не прийнято. Наступна 108 поправка. з іншими поправками, тому, все-таки, ми вважаємо, що редакція першого читання, плюс ті поправки, які подані іншими кандидатами, достатньо, і нової редакції, запропонованої автором поправки недоцільно, тому пропозиція відхилити робочої групи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати.

За-6 Рішення не прийнято. 109 поправка, народний депутат Рудик. Народний депутат Рудик. 109 поправка. 17:41:10 РУДИК С.Я. Шановні колеги, ну тепер вже ми перейшли трошки до іншої частини, але теж в контексті розгляду партійної диктатури. ідучи шляхом самовисування, тебе вибирають люди, тебе висувають трудові колективи, громадські об'єднання, люди, яким ти обіцяєш зробити щось для конкретної території. Якщо в тебе забирають це право, значить, ти мусиш іти в контексті 2 відсотків людей, про що я вже говорив у попередніх виступах. Оскільки тільки 2 відсотки людей є членами партії. Чому? Ви бачили проблеми, пов'язані з партійною диктатурою на останніх місцевих виборах. Цілі регіони, цілі райони не представлені у відповідних обласних, районних чи інших радах. Це неправильно. Я дав відповідь. Якщо ви читаєте до кінця редакцію першого читання, там ідеться про висування партіями, а також у порядку, встановленому цим кодексом. Тому що на місцевих виборах, я не говорю про парламентські, на місцевих виборах, на президентських виборах у нас передбачено, виборах мерів, наприклад, або в сільські ради передбачено самовисування. Але в цьому кодексі, там, де буде йтися, власне, про цей тип виборів, це все буде сказано. І відсилка в цій статті у порядку, встановленому цим кодексом, є. Тому ніхто на місцевих виборах і там на інших виборах не забороняє самовисуванню. Тому що, якщо ми поставимо "або шляхом висування", це буде і, значить, на парламентських виборах, а ця система не передбачає. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. За-7 Рішення не прийнято. 110 поправка. 110 поправка, вона пропонує надати громадським організаціям, які представляють національні меншини, право висувати кандидатів. Нічого не маючи проти національних меншин, ми не можемо виділяти там одні громадські організації поміж інших. Тобто є висування партіями, у нас є партії, які представляють національні меншини, вони можуть висувати кандидатів, або самовисуванці на місцевих виборах можуть бути від національних меншин. А ділити громадські організації – це недоцільно і неконституційно. Тому пропозиція – відхилити.

За-14 Рішення не прийнято. Наступна 112 поправка. Народний депутат Рудик. Шановні виборці, я ще раз пояснюю логіку сьогоднішнього засідання. Якщо вам здається, що в залі відсутні люди і тому безперспективно тут знаходитися, ви помиляєтеся. Так, більшості народним депутатам до лампочки, що зараз відбувається, але є і розуміння, що поки кодекс проходить, потім дійде десь аж до липня, ну, говорять про 2 дати: 9 або 11 липня, коли будуть спонукати депутатський корпус проголосувати по суті. В даному випадку знову мова йде про право самовисунення на загальнонаціональних виборах, коли мова йде про вибори народного депутата України. Я знаю, я розумію, що мені сказав Олександр Черненко, що на місцевих виборах це правило залишилося. За ким? За сільськими головами, за міськими головами, якщо мова йде про певну кількість населення в місті. Але чому ми це право забираємо у народних депутатів? Чому ми змушуємо народних депутатів або, вірніше, кандидатів, іти на поклон до королеви чи до короля, які стоять за спиною партій і проситися? Ми хочемо йти від людей, яким будемо підзвітні. ми… Це вічна дискусія. Повторюся, Виборчий кодекс і система в ньому передбачає лише відкриті регіональні виборчі списки. Не подобається така система – треба приймати інший закон. Поки що так. Тому пропозиція відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Це редакція першого читання. А 113 поправка пропонує просто всім партіям, незалежно від того, мають вони осередки чи ні, право висувати кандидатів. Робоча група рекомендує відхилити дані правки. Тому що, ну, у нас багато таких віртуальних диванних партій. І, власне, щоби зменшити ці технічні партії, пропонується лишити в редакції першого читання, а поправки відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

ми про це будемо більше говорити і врахуємо поправки, коли вже будемо говорити про конкретні вибори і висування кандидатів. Ми вважаємо, що в цій частині кодексу ця поправка, ну, вона зайва. Пізніше ми до неї повернемось. А тут ми пропонуємо її відхилити.

За-6 Рішення не прийнято. 112 поправка. 120 поправка пропонує розширити, де йдеться про рівність прав і можливостей кандидатів, розшити, власне, їх. Щоб не було дискримінації в тому числі там за релігійними, статевими і іншими ознаками. Тому вона антидискримінаційна, тому пропонується робочою групою її підтримати.

добавляє, щоб не було дискримінації, в тому числі через інвалідність і стан здоров'я, щоб такі люди малі ті самі… і не було жодних обмежень для них, обмежень їх прав. Пропонується врахувати. 122-а це.

За-20 Рішення не прийнято. Наступна поправка 123. 17:52:19 ЧЕРНЕНКО О.М. 123-я так само. У нас тут ці поправки, які стосуються інвалідності, вони по всьому кодексу. Три автори подали однакові поправки. Тому пропонується врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

За-7 Рішення не прийнято. 127 поправка. передбачені першим читанням, доповнити ще нормами журналістської етики і законодавством про засоби масової інформації. І нічого не маємо проти. Пропозиції врахувати.

Це якраз мається на увазі, щоб люди з обмеженими можливостями теж мали доступ до інформації. Тобто, щоб в ЗМІ був і сурдопереклад, і всі такі речі. Тому рекомендовано врахувати 128 поправку

За-12 Рішення не прийнято. 132 поправка. В редакції першого читання йдеться про недопущення і заборону насильства, погроз, обману, підкупу виборців. Поправка Дерев'янка 132 крім заборони пропонує ще кримінальну відповідальність. Ми не проти. буде, ми про це повернемося, коли будемо говорити про порушення. І це поправки свої до Кримінального кодексу. Тому тут пропозиція відхилити. Не тому, що ми проти цього, а тому, що це не суди. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Поправка пропонує завчасно розширити, більш точніше, не пізніше як за три дні їх проведення. Ми вважаємо, це дещо звужує можливості кандидатів. Тому пропозиція відхилити.

йде норма в першому читанні, що присутність командира при голосуванні військовослужбовців не допускається. Це пропонується вилучити поправкою цю фразу, тому що голосування у нас є таємним. Будь-яка присутність хоч командира, хоч когось вона вже є сама по собі злочином, тому пропонується поправку врахувати.

хай він… ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, пане Олександр. 21 "за", рішення не прийнято. Колеги, хочу вам просто повідомити. Справді ми маємо трошки нестандартну ситуацію, коли комітет рекомендував залу в такому форматі. Це відбулось виключно тому, що якби комітет взявся знов йти по всім правкам після робочої групи, це би зайняло 9 місяців. Я прошу не кричати і прошу не… Я можу. Прошу заспокоїтись і прошу, колеги… Я пояснюю вам, яка є логіка нашого розгляду. І прошу емоції зняти, колеги, бо ці емоції нам тільки перешкодять у прийнятті Виборчого кодексу. І тому ми маємо пройти усі правки. Ми приймемо Виборчий кодекс, для того є всі передумови і для того є всі підстави. І хочу сказати, сьогоднішній день це дуже яскраво продемонстрував. Я хочу вам повідомити, сьогодні тільки до 12 години ми прийняли 8 законів в цілому, 2 – за основу і 2 постанови – в цілому. І кожен з тих законів великої ваги: про старшинський склад, ратифікацію угоди, про ТСК – надважливий закон. Український парламент працює і працювати буде. Нам просто треба не пропустити жодного елементу процедури, щоб наше рішення не могло бути піддано сумніву ні в Конституційному Суді, ні в будь-якому іншому органі. Хоч хтось в цій державі має дотримуватись закону і Конституції. Тому, колеги, хочу вам повідомити, що зараз ми завершимо розгляд правок. Наступна, з якої ми почнемо, з наступного вівторка, буде правка 135, 135-а. Дуже дякую пану Олександру за доповідь. шоста година, мушу повідомити, що вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10 годині всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. Дякую вам за дуже насичений, активний і дієвий сьогоднішній день. Дякую. Дякую.